Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Temeljem članka 84. Ustava Republike Hrvatske i članaka 129. i 159. Poslovnika. Materijale ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, politiku i politički sustav, Odbor za europske integracije, Odbor za gospodarstvo, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tajana Kesić Šapić, Šapić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Kesić-Šapić, Tajana** Hvala lijepo. Poštovane dame i gospodo ovim zakonom implementira se uredba vijeća 1435 Europske zajednice od 22. srpnja 2003. godine o Statutu europske odnosno uvodi se u pravni sustav Republike Hrvatske europska zadruga čime se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Uredba je donesena u 2003. godini, a stupila je na snagu 18. kolovoza 2006. godine. Sam cilj ovog zakona je provođenjem uredbe omogućiti osnivanje europske zadruge od strane fizičkih osoba s prebivalištem u različitim državama članica ili od strane pravnih osoba osnovanih prema pravu različitih država članica. Ona također omogućuje osnivanje europske zadruge putem spajanja postojeće zadruge ili putem preoblikovanja zadruge u europsku zadrugu bez prethodnog prestanka iste s minimalnim temeljnim kapitalom od 30 tisuća eura. Ovaj zakon će povezivanjem različitih gospodarskih subjekata iz različitih država članica u europsku zadrugu između ostaloga omogućiti povećanje njihove konkurentnosti, omogućiti zajednički nastup na europskom tržištu, omogućiti lakši pristup tržištu kapitala, smanjiti troškove vezane za osnivanje ovisnih društava u drugim državama članicama, promovirati zadrugu kao poseban i poželjan oblik gospodarskog subjekta, olakšati pristup rezultatima istraživanja i razvoj novih proizvoda te olakšati pristup poslovnim informacijama te razviti u konačnici hrvatsko zadrugarstvo. Istovremeno će se provođenjem direktive 72 Europske zajednice koja je vezana uz poglavlje 19 – Socijalne politike i zapošljavanja, a koja nadopunjuje Statut europske zadruge vezano za sudjelovanje radnika u njezinom omogućiti aktivno sudjelovanje radnika u upravljanju europskom zadrugom čime se ostvaruju socijalni ciljevi Europske unije. I moram na kraju reći da ovaj zakon stupa na snagu i primjena ovog zakona je ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije i željela bih reći da u ime predlagatelja prihvaćam amandmane Odbora za zakonodavstvo. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za zakonodavstvo, predsjednik uvaženi Emil Tomljanović. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 14. sjednici održanoj 13. svibnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o uvođenju europske zadruge. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. U raspravi je ukazano na to da se ovim zakonom na europsku zadrugu izravno primjenjuje navedena uredba Vijeća Europske zajednice, a dijelom hrvatski propisi s upitom o pravnoj naravi odnosno pravnoj snazi navedene uredbe. Predstavnik predlagatelja izvijestio je odbor da navedena uredba spada u propise Europske unije koji će se izravno primjenjivati na subjekte u Republici Hrvatskoj od dana prijama Republike Hrvatske u Radi toga je i ovaj zakon sadržajno uređen slično kao što su već donijeti zakoni kojima se uvodi europsko društvo, odnosno kojima se uređuje registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija. I četvrto, na tekst konačnog prijedloga odbor podnosi slijedeće amandmane. Prvo, na članak 7. U članku 7. riječ: "društva" zamjenjuje se riječju: "zadruge". I drugi, na članak 12. U članku 12. tekst iza riječi: "snagu" zamjenjuje se tekstom: "na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju". Obrazloženje za jedan i drugi amandman je da se pravno i nomotehnički dorađuje sam izričaj. Hvala. Zahvaljujem. Odbor za razvoj i obnovu uvažena Zdenka Čuhnil predsjednica odbora. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana tajnice, kolegice i kolege. Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 2. sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine razmotrio je Prijedlog zakona o uvođenju europske zadruge, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 8. svibnja 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o prijedlogu zakona raspravljao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnice predlagatelja rečeno je da se ovim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije i prihvaćanjem Uredbe o statutu ustrojava se posebno europska zadruga koja može poslovati na cijelom tržištu Europske unije te da predloženi zakon omogućuje osnivanje zadruga od strane fizičkih i pravnih osoba iz različitih država članica s minimalnim temeljnim kapitalom od 30 tisuća eura. Vezano uz sudjelovanje članova zadruge u njezinom upravljanju otvara se mogućnost aktivnog sudjelovanja uključenih članova u upravljanju europskom zadrugom i time ostvaruju ciljevi Europske unije. U raspravi je naglašena potreba promoviranja zadruge u postojećim uvjetima kao posebnog i poželjnog oblika gospodarskog djelovanja u novim asocijacijama čime će se postići širenje i jačanje hrvatskog zadrugarstva i ukupnog gospodarskog djelovanja. Posebno je istaknut problem lošeg stanja u području poljoprivrednog zadrugarstva s naglaskom na potrebe informiranja i educiranja poljoprivrednog proizvođača o pogodnostima koje donosi udruživanje u poljoprivredne zadruge. Pohvaljena je mogućnost povezivanja različitih gospodarskih subjekata u zajedničkom djelovanju kao posebnog oblika udruživanja koje će pozitivno utjecati na povećanje proizvodnje prije svega plasmana i konkurentnosti proizvoda na tržištima posebno kada se radi o malim proizvođačima. Izražena je i potrebna za promptnim djelovanjem u segmentu udruživanja proizvodnje i zajedničkog tržišnog istupa kako bi se što prije stekla dobra iskustva prije ulaska u te usvojili principi zadružnih načela kao instrumenta ostvarivanja općih zadružnih vrijednosti i ciljeva. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o uvođenju europske zadruge. Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu. Najprije klubovi. U ime kluba SDSS-a uvaženi zastupnik Ratko Gajica. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Zadrugarstvo na europskom kontinentu ima višestoljetnu tradiciju. Da je tome tako svjedoče između ostalog podaci koji govore o brojnosti članstva na svjetskoj razini udrugama. Radi se od oko 800 milijuna stanovnika koji su članovi zadruga, o brojnosti zaposlenih u zadrugama, više ih je od 100 milijuna, te osobito brojnost osoba koje ostvaruju prihode od zadruga oko 3 milijarde odnosno polovina ukupnog svjetskog stanovništva. Na europskoj razini zadruge čine značajan dio gospodarstva. U EU tako danas posluje 132 tisuće zadruga s oko 83 milijuna članova i 2,3 milijuna Hrvatska kao i većina europskih zemalja baštini tradiciju zadrugarstva. Međutim, zadrugarstvo je u nas u različitim povijesnim razdobljima poznavalo bolja i manje dobra vremena. Danas zadrugarstvo u Hrvatskoj još uvijek ne igra ulogu kakvu bi obzirom na potencijale kao što se vidi iz svjetskih brojki o tome kako je to na svjetskoj i europskoj razini moglo imati. Iako su Zakonom o zadrugama riješeni neki problemi u poslovanju zadruga analiza rada ukazuje na još uvijek premali broj zadruga na tržištu za što postoji više razloga. Nabrojat ću samo neke od njih. Prije svega, to je negativan stav prema zadrugarstvu kao dio povijesnog nasljeđa, neprepoznavanje uloge zadruga od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave, slaba kapitalna osnova zadruga, prosječno mali broj zadrugara po zadruzi itd. Međutim, kako bi po ulasku u članstvo Europske unije hrvatske zadruge mogle imati što više koristi od zajedničkog tržišta potrebno je među ostalim u ovom pripremnom razdoblju dodatne napore uložiti u promociju prednosti zadružnog sustava, posebno poticati uspješne zadruge, socijalne zadruge te zadruge s područje od posebne državne skrbi, poticati međusobno povezivanje zadruga radi izrade zajedničkih proizvoda, zajedničkog nastupa na tržištu itd. Tako je u ovom dosadašnjem razdoblju, dakle u razdoblju od 2004. do 2007. godine za razvoj zadružnog sustava nekoliko ministarstava uložilo oko 55 milijuna kuna upravo u to područje razvoja zadrugarstva. Ja bih ovdje dakle od tih potpora koje su davane bespovratna sredstva istaknula osobito one koje su davale Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zajedno s Ministarstvom poljoprivrede u tadašnjem nazivu poljoprivrede, dakle danas Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Oni su dakle sa oko 25 milijuna kuna poticali osnivanje i razvoj oko 500 zadruga. U ovom kontekstu je osobito važno istaknuti da je oko 130 potpora vrijednih 20 milijuna kuna dodijeljeno upravo zadrugama kojih su članovi razvojačeni branitelji. I na kraju iako ne jedino važno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uz 25 milijuna koje su davali općenito za potporu zadrugarstvu dalo je 5 milijuna kuna učeničkim zadrugama upravo s ciljem za 250 škola razvijanja svijesti o zadrugarstvu, poticanju inovativnosti, samostalnosti, odgovornosti i poduzetnosti. Vjerujemo da će ove mjere dakle koje je do sada Vlada uložila u ovo područje te one koje će naravno u ovom razdoblju dok Hrvatska ne uđe u Europsku uniju uslijediti da će ovu sliku koju trenutno zadrugarstvo u Hrvatskoj ima popraviti, a kako bi i dakle prednosti koje se mogu ostvariti donošenjem ovog Zakona Zakona o kojem mi danas govorimo mogle ostvariti svoju puninu. Dakle da bi naše zadruge mogle sudjelovati na europskom tržištu na onaj način kako je to danas omogućeno Uredbom broj 1435 iz 2003. godine. Dakle ta Uredba kojom mi ovim Prijedlogom zakona o uvođenju europske zadruge stvaramo u našem zakonodavstvu potrebne preduvjete za njezinu provedbu osnovama dakle na osnovama gdje je vrlo jasno i transparentno kako se funkcionira na područje cijele Europske zajednice. To je naime i bio razlog zašto je Europska unija prišla prišla ovom načinu reguliranja ovog dakle, ove materije. Išla je na Uredbu upravo zato da ona bude na jednak način primijenjena u svim državama članicama. Ova Uredba omogućuje uvođenje Europske zadruge od strane fizičkih i pravnih osoba s prebivalištem u različitim državama članicama. Ona je nadopunjena i direktivom Vijeća iz 2003. godine broj 72 Europske zajednice na način da se i za ovaj oblik poslovnog nastana osigurava sudjelovanje sudionika u upravljanju. Bitnim držim naglasiti kako Uredba jasno definira načela prema kojima zadruge trebaju djelovati. Tako se poslove Europske zadruge mora voditi na uzajamnu korist članova. Pravo nadzora imaju svi članovi pod jednakim uvjetima. Udio u temeljnom kapitalu treba biti ograničen i tako dalje. Minimalni temeljni kapital ove zadruge mora biti 30 tisuća EUR-a a zadruga može djelovati na čitavom tržištu Europske unije što zapravo znači da može proširiti prekograničnu djelatnost bez dodatnih troškova u osnivanje mreže ovisnih društava. U konačnici ovakvo povezivanje i djelovanje na području koje je bitno veće od nacionalnog omogućit će povećanje konkurentnosti, olakšati pristup i omogućiti zajednički nastup na europskom tržištu, omogućiti lakši pristup tržištu kapitala, smanjiti troškove, olakšati pristup rezultatima istraživanja i razvoja novih proizvoda te promovirati zadrugu kao poseban i poželjan oblik gospodarskog subjekta. Na kraju iako to nije jedino politika Europske unije u području malog i srednjeg poduzetništva usmjerena je upravo jačanju europske dimenzije poduzetništva jer putem povezivanja poduzetnika i reorganizacije poslovanja prilagođene novim uvjetima zajedničkog europskog tržišta jača konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva na cijelom području U našim okvirima donošenje ovog zakona pružit će mogućnosti prekograničnog povezivanja i rada što će našim zadrugarima otvoriti mogućnosti za unapređenje ovog ovog dijela gospodarstva. Zaključno radi se zacijelo o zakonu koji može pridonijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, zapošljavanju i osobito važno jačem regionalnom razvoju, a time u cjelini i povećanju ukupnog boljitka i blagostanja u Republici Hrvatskoj. Zbog svega navedenog Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. U ime Kluba SDP-a uvaženi Neven Mimica, potpredsjednik Hrvatskog sabora. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Evo ja bih se u ime Kluba SDP-a u raspravi o ovom Prijedlogu zakona zadržao na dvije razine razmatranja pitanja koja se uređuju ovim zakonom. Prva razina je načelna. Prva razina je generalna općenito. Razina koja se odnosi ne toliko na sadržaj ovoga zakona koliko na činjenicu da se ovim zakonom nastavlja nakon što je to učinjeno u dva prethodna zakona donešena nastavlja praksa izravnog, izravne primjene europskih, odredaba europskog zakonodavstva u hrvatskom nacionalnom zakonodavnom sustavu. A drugi dio, druga razina razmatranja odnosit će se na sam sadržaj nekoliko samo pitanja vezana za sadržaj koji se uređuje ovim, konkretan sadržaj koji se uređuje ovim Prijedlogom zakona. Već ranije kod utvrđivanja dnevnog reda u ime Kluba SDP-a a i kasnije na temelju zaključaka Odbora za europske integracije pojavilo se pitanje je li ovaj zakon treba donijeti u hitnoj proceduri odnosno to je praktički samo izvedeno pitanje. Glavno temeljno je pitanje je li se, je li ovaj Prijedlog zakona sukladan Ustavu i pravnom sustavu Republike Hrvatske? Ovo prvo pitanje je li treba ili ne treba hitna procedura je manje važno i mislim da u osnovi za ovaj sadržaj zakona se i hitna procedura može prihvatiti međutim puno je važnije razmotriti usklađenost ovako definiranih odredaba sa Ustavom i sa pravnim sustavom Republike Hrvatske. ono, što govori u osnovi ako se pojednostavi stvar, što govori ovaj Prijedlog zakona o uvođenju europske zadruge? On kaže u Republici Hrvatskoj izravno će se primjenjivati ta i ta odgovarajuća uredba Europske unije odnosno europskog Acqui Communitairea. Sama ta činjenica, druga stvar koja se kaže ovdje je: «Ta izravna primjena počet će danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.» Sama činjenica da se jednim hrvatskim propisom, jednim hrvatskim zakonom predlaže izravna primjena odnosno izravna primjena europskih propisa, europskog zakonodavstva sama po sebi sasvim sigurno nije u skladu sa hrvatskim Ustavom, Ustavom, sa, jer jednostavno hrvatski Ustav ne predviđa izravnu primjenu niti somalijskog niti europskog zakonodavstva u Hrvatskoj. To nije moguće po današnjem uređenju ustavnome. Moguće je međunarodne ugovore primjenjivati u Hrvatskoj. Moguće je da ti međunarodni ugovori imaju prvenstvo pred, i hrvatskim zakonima međutim zakonodavstvo treće države ili saveza država šta god definirali, Europsku uniju u ovom trenutku po Ustavu nije moguće primjenjivati izravno. sustavu jedan zakon koji je Sabor donio negdje na kraju mandata, prošloga mandata pa onda i drugi zakon jedan o uvođenju europskog društva i europskog interesnog udruživanja je već praktički uveo u hrvatski pravni sustav izravnu primjenu europskog zakonodavstva i Ovršni zakon koji ćemo razmatrati tokom ovog zasjedanja ima također elemente uvođenja prijedloga za uvođenje izravne primjene europskoga zakonodavstva. Znači, u osnovi u hrvatskom pravnom sustavu nije moguće, to je definitivno tako i nećete naći pravnog stručnjaka koji bi vam, ili ustavnog stručnjaka koji bi vam potvrdio da je po hrvatskom Ustavu moguće izravno primjenjivati, bilo europsko, bilo čije drugo nacionalno zakonodavstvo. na kraju ovog prijedloga zakona koja govori o tome kada će stupiti na snagu ovako regulirane odredbe i one govore da će zakon stupiti na snagu danom prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Je li to dovoljan razlog da se sada potvrdi da naši odgovarajući odbori, znači Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za zakonodavstvo, je li to dovoljna činjenica da ta dva odbora potvrde da je ipak ovaj prijedlog zakona sukladan Ustavu i pravnom sustavu? To je u osnovi temeljno pitanje. Ta dva odbora su rekla da je, da je to dovoljan razlog budući se ne počinje odmah primjenjivati ovaj prijedlog zakona, nego tek po stupanju Hrvatske u članstvo Europske unije, da je to dovoljan razlog da se ocjeni da je on sukladan Ustavu i pravnom sustavu. Ja osobno, pa i Klub SDP-a ima pravne sumnje u takvo određenje, u takav stav jer jednostavno sama činjenica da Hrvatska postaje članica Europske unije ili trenutak ulaska Hrvatske u članstvo Europske unije nije dovoljan razlog da ovaj zakon koji je suprotan Ustavu i pravnom sustavu da stupi na snagu ako se prije ne promjeni Ustav Republike Hrvatske. Prema tome, mislim da ima dovoljno razloga, ako ne već na odborima, našim nadležnim odborima, onda pred Ustavnim sudom propitivati ustavnost ovakvog prijedloga zakona. Međutim, stav SDP-a nije da propituje, niti niti namjera SDP-a nije da propituje ustavnost ovoga prijedloga zakona, naša je namjera i želja pronaći način da se na što učinkovitiji način omogući ubrzano usklađivanje zakonodavstva hrvatskoga sa zakonodavstvom Europske unije. Prema tome, i ovakav prijedlog zakona po meni, ako se pronađe način da se danas već kaže da će se određene odredbe europskog zakonodavstva primjenjivati u hrvatskom pravnom sustavu, idemo se dogovoriti koji je onda način da se to obavi, a da, neću reći da se otkloni sasvim sumnja je li to ustavno ili je li to u skladu s Ustavom i pravnim sustavom, nego da se u što manjoj mjeri otvori prostor za takvo propitivanje ustavnosti tih odredaba. ako se i složimo da je prijedlog ovoga zakona u skladu sa Ustavom zato što se tek počinje primjenjivati od članstva Hrvatske u Europskoj uniji, mislim da nije dovoljno onda samo to reći, ustavan je, zakon je ustavan i u skladu je sa pravnim sustavom. Mislim da se pored toga treba jasno reći da on može stvarno postati ustavan ako promijeni Ustav, znači da se u rasprave u Ustavu, o promjenama Ustava koje nam predstoje, ne zbog ovoga nego zbog niza drugih razloga, da se jedna od tema, jedna od važnih pitanja koja će se raspraviti u tom postupku da bude i uređivanje primarnosti i izravnoga učinka europskoga prava, odnosno omogućavanje redovnim sudovima u Hrvatskoj da izuzimaju od primjene hrvatske zakone i druge propise ako su suprotni nekom pravnom pravilu europskoga prava. da za stvarno stupanje na snagu ovakvog Zakona o uvođenju europske zadruge ili sličnih zakona kojim se izravno uvodi primjena europskog prava da je prethodno potrebna izmjena Ustava, bez obzira hoće li i kada će Hrvatska postati članicom Europske unije. Drugo pitanje koje je potrebno raspraviti je prvenstveno poslovničke prirode. Naime, za stvarno stupanje na snagu ovog zakona, jako je važno da se jednostavno Sabor upozna sa onim što donosi kao pravilo, kao pravilo ponašanja i kao zakonsko pravilo u hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu. Mi ovdje kažemo u ovom prijedlogu zakona da se jednostavno da ako uredbom ovom europskom nije drukčije propisano, onda se primjenjuju ove odredbe zakona, prema tome očito je da se uredba izravno primjenjuje, a nigdje u ovom cijelom dokumentu nemam puni sadržaj uredbe koja će se primjenjivati u hrvatskom pravnom sustavu. Kako će zastupnici Hrvatskog sabora dignuti ruku za primjenu bilo kojih odredaba za koji ne znaju koji je sadržaj tih odredaba. Jednostavno rečeno, uredba mora, europska uredba mora biti sastavni dio ili barem aneks ovog prijedloga zakona da bismo znali što to uvodimo kao izravnu primjenu europskoga zakonodavstva. Hrvatska verzija, mislim možete reći, ima na internetu, možete pronaći taj tekst te uredbe, ona će se primjenjivati u Hrvatskoj, ali kako će sudovi, kao će evo ovdje se kaže registracijski sud će po toj uredbi registrirati europske zadruge, ali što će sud uzeti kao osnovu za svoje za svoje postupanje? Što će inspekcije kasnije uzeti za osnovu za svoje postupanje u ovom ili drugim zakonima koji izravno primjenjuju europske propise? Englesku verziju teksta, francusku, njemačku, maltešku. Ne znam što je u slučaju spora u pogledu tumačenja teksta odredbe koji je izvorni tekst? Naravno da treba biti hrvatski izvorni tekst, njega za ovu uredbu nema uz ovaj prijedlog zakona. Prema tome, mislim ako već prihvaćamo da se može na ovaj način izravno primjenjivati europsko zakonodavstvo da onda moramo znati da mora u Poslovniku biti propisano da predlagatelj mora uz ovakve prijedloge zakona ubuduće, pa čak i uz ovaj zakon priložiti hrvatsku verziju teksta europskog zakonodavstva, europske uredbe, europskog propisa koji će se izravno primjenjivati u Republici Hrvatskoj. Druga razina ove rasprave

U cjelini, u osnovi, SDP je izuzetno zainteresiran da se pitanje zadrugarstva na odgovarajući, na bolji način nego što je to sada učinjeno riješi u hrvatskom, ne samo zakonodavstvu, nego u hrvatskoj gospodarskoj praksi. Europska unija funkcionira u velikoj mjeri na temelju malog i srednjeg poduzetništva, na temelju kooperativa, zadrugarstva i to nisu one zadruge koje na žalost u Hrvatskoj imaju, nose sa sobom opterećenje jedno povijesno zadrugarstva kako je bilo nakon Drugog svjetskog rata. Prema tome, taj socijalistički ili bolje reći komunistički sistem prisilnoga zadrugarstva jednostavno opterećuje i opće razmišljanje o zadrugama danas i čak i usudio bih se reći da današnji, sadašnji važeći Zakon o zadrugama u u Hrvatskoj je u velikoj mjeri rađen zbog toga da se napravi otklon od te neprihvatljive i opterećene prakse poljoprivrednih radnih zadruga, a ne toliko, nije rađen toliko da se približi europskom modelu modelu zadrugarstva. Ovim zakonom, uvođenjem europskih zadruga jednostavno neće se u cjelini riješiti pitanje i problem jačanja zadrugarstva. Ovo je model, jedan poseban model koji se ovim zakonom uvodi. Model tako uvezenog zadrugarstva, zadrugarstva u kojem prekogranično funkcioniraju zadrugari iz jedne, druge, treće ili najmanje dvije države, a on nije izvorni način da se riješi, ojača sustav zadrugarstva u Hrvatskoj, hrvatskih subjekata tog sustava zadružnog. Prema tome, ima još puno posla pred nama na jačanju, zakonodavnom jačanju zadrugarskog sustava, sustava kooperativa bolje nego je to riješeno u sada važećem zakonu od socijalnih zadruga, pravih kooperativa europskih, ne samo u poljoprivredi, nego u građevinarstvu, u bilo kojem drugom području i mislim da je to važan dio posla koji se neće ovim samim zakonom riješiti. I posljednje što bih ovdje rekao. Uz ovaj zakon nije izravno učinjen nikakav napor da se analizira utjecaj ovakvih europskih zadruga na konkurentnost naših da tako kažem izvorno hrvatskih zadruga bilo onih koje su sada osnovane po važećem zakonu ili onih koje će se osnivati po izmijenjenom zakonu. Ove europske zadruge mogu i vjerojatno je lako pretpostaviti da će i biti konkurencija onim zadrugama koje će imati samo zadrugare iz Hrvatske, čak i vrlo ozbiljna konkurencija. I zbog toga, postavlja se na primjer pitanje je li baš potrebno da ovaj Zakon o europskim zadrugama stupi na snagu istog dana kad uđemo u članstvo Europske unije. Je li možda trebamo prijelazno razdoblje duže nakon stupanja u članstvo da se ojača naš unutarnji sustav zadrugarstva, naš vlastiti zadružni sustav i da bi se mogao nositi sa konkurencijom europskih zadruga. Prema tome, ovakvi zakoni koji izravno uvode primjenu europskih propisa moraju biti vezani sa pregovaračkim procesom, moraju biti vezani sa procjenom učinka na konkurentnost naših u ovom slučaju zadruga bilo trgovačkih društava ili bilo koga drugog. Prema tome, tražimo da se u pogledu prihvaćanja ovakvih zakona izvrši i procjena njihovog utjecaja na stanje u Hrvatskoj. …/Upadica: Privedite kraju!/… SDP u osnovi može prihvatiti ovakav zakon, ali ove napomene i ove primjedbe koje smo iznijeli mislim da treba sasvim ozbiljno shvatiti. (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo. Pa uvaženog kolegu bih ispravio u onom dijelu kada je kazao i to jedanput ili dvaput da ovaj prijedlog zakona ili sam tekst je protuustavan i u odnosu na protuustavnost naravno da nije i po logici stvari nije. U završnim i prijelaznim odredbama doslovce stoji da će se primjenjivati danom prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju. Ovo govorim i zbog toga jer se on naravno nadovezuje na predmetnu uredbu, pa je spominjan i izvorni tekst, jezik itd. Činjenicom ulaska Hrvatske u Europsku uniju naravno da će i taj dokument biti u smislu primjene, posredne primjene na hrvatskom jeziku, a ovaj propis će samo služiti da implementira u hrvatsko zakonodavstvo zadrugarstvo kao institut i u odnosu na postojeće institute zadrugarstva u Republici Hrvatskoj. Dakle, apsolutno ispravljam onaj vaš navod kada ste rekli da je ovaj prijedlog zakona ili odredbe samog zakona da su protuustavni. Zahvaljujem. U ime predlagatelja uvažena Tajana Kesić Šapić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Kesić-Šapić, Tajana** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa htjela bih se samo osvrnuti na nekoliko elemenata, stvari koje je uvaženi saborski zastupnik ovdje iznio. Naime, ja ne znam prema Poslovniku Hrvatskog sabora, ali prema Poslovniku Vlade, dakle Uredba Vijeća Europske zajednice postoji na hrvatskom jeziku i ona je dostavljena uz prijedlog zakona. Ne znam kako se desilo da u Sabor nije došla ta uredba, ali svi odbori, dakle na svim odborima na kojima sam učestvovala dostavili smo e-mailom dakle uredbu na hrvatskom jeziku kako bi mogli raspravljati da se zastupnici mogu pripremiti. Ta uredba nakon donošenja ovog zakona će uz zakon biti i na web stranicama Ministarstva gospodarstva, na web stranicama Ministarstva pravosuđa, Trgovačkog suda tako da svi oni koji su zainteresirani mogu vidjeti o čemu se to radi, jer se zakon eksplicite primjenjuje, odnosno poziva na uredbu. Dakle, sve ono što se veže uz osnivanje europske zadruge u principu je definirano u ovoj uredbi. Ja se u potpunosti slažem sa vama u vašim ono pod točkom dva o stanju zadrugarstva u Republici Hrvatskoj i definitivno se mora ići u izradu novog Zakona o zadrugama, jer ovaj postojeći zakon se pokazao da da nije polučio rezultate koji su trebali biti. On je donesen 2002. godine. Dakle, definitivno ove godine ide se u izradu novog Zakona o zadrugama, gdje se trebaju definirati primjena zadružnih vrijednosti i načela, odrediti minimalni zadružni ulog, povećati broj zadrugara potrebnih za osnivanje zadruge, utvrditi postupak i način raspodjele dobiti i pokrića gubitka, odrediti zakonske nedjeljive pričuve, jasno odrediti vlasništvo nad imovinom zadruge, odrediti provođenje zadružne revizije i drugo. To su sve stvari koje su identificirane u ovom dosadašnjem zakonu koje nisu adekvatno funkcionirale na terenu. Isto tako i dalje će se promovirati prednost zadružnog sustava. Posebno će se posebnim mjerama koje smo od ove godine uveli poticati uspješne zadruge, dakle zadruge koje mogu biti konkurentne na tržištu i koje će upravo moći biti dio ove europske zadruge. A što se tiče onog prvog dijela vezano na ustavnost ili neustavnost ovog zakona mislim da je odgovorio kolega. Dakle, definitivno uredba Vijeća je dostavljena putem e-maila odborima, a sad ne znam po Poslovniku da li to svi trebaju ili samo odbori. Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Time smo zaključili raspravu po klubovima i prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Josip Leko. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana predstavnice Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Iskreno rečeno kada sam dobio u ruke materijal Prijedlog zakona o utvrđivanju europske zadruge smatrao sam da je to nešto uobičajeno što dolazi u hrvatski Parlament, skoro bih rekao da na traci donosimo takve zakone, da nisam dobio i izvješće s rasprave Odbora za europske integracije. I Odbor za europske integracije u svojem zaključku traži od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da prethodno razmotri usklađenost prijedloga sa zakonom i Ustavom Republike Hrvatske. Istodobno odbor konstatira da je ovo usklađeno sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Sve je u redu reklo bi se, a zapravo ništa nije u redu, jer hrvatski zastupnici ne dobivaju akt kojega moraju potvrditi u ovom Saboru. Sadržaj te uredbe, recite tko od zastupnika ima u rukama? Odlično. Imamo jednog. Hvala lijepa. Odlična većina u Hrvatskom saboru, a prihvatiti ćemo nešto što je dvojbeno sa dva stajališta, reći ću o kojima. Najprije da kažem ovako. U Hrvatskoj je stvoren ili se stvara društvena klima da svaka kritička rasprava o usklađivanju hrvatskih zakona sa stečevinom ili sa zakonima zemalja Europske unije proglašava se euro skepticizmom. Mada kada bismo ušli u suštinu stvari pregovarači bi morali imati na umu prvenstveno hrvatski interes i to je predviđeno tako u svakom od poglavlja i u svakom od zakona. Naime čak i akti Europske unije i Sporazum o stabilizaciji kaže da pregovori se provode na temelju pregovaračkih stajališta. Pregovaračka stajališta u Europskoj uniji u ime država članica zastupa predsjedatelj Vijeća Europske unije, a pregovaračka stajališta Republike Hrvatske čije nacrte izrađuje pojedine radne skupine, prihvaća Vlada Republike Hrvatske, zastupa ministrica vanjskih poslova itd. država kandidatkinja može u područjima u kojima postoje poteškoće u prihvaćanju acquisa u određenom području tijekom pregovora zatražiti prijelazna razdoblja. Čak može zatražiti da se ni časom pristupa Europskoj uniji ne primjenjuje svaki propis koji prihvatimo, zavisno od naših definiranih interesa. Ovdje mi prihvaćamo uredbu kao nadnacionalni propis mada Europska unija pozna tri stupa zakonodavstva, dakle nadnacionalni propis i on je točno određen u Europskoj uniji šta se regulira s time. Zatim akti koje mora prihvatiti svaka članica kao sporazum i ugovori i akti koje mora svaka članica unijeti u svoje zakonodavstvo da bi bili prihvatljivi i da bi se mogli primjenjivati. Kada je riječ o uredbi koliko ja znam uredbe nisu akti koji se izravno primjenjuju kao nadnacionalno zakonodavstvo. Uredbe nisu akti koji se primjenjuju kao nadnacionalno zakonodavstvo. Ono što sam ja mogao pročitati iz akata Europske unije i Sporazuma o stabilizaciji. Ako pogledamo suštinu i obrazloženje ovih zakona, zanimljivo je da u obrazloženju i ocjena stanja kaže da zadruge nisu zamišljene kako bi one ostvarivale dobit. Zadruge su zamišljene to sve i ovdje piše, kako bi zadrugari ostvarivali svoj vlastiti interes. Pozdravljam to. Ali na drugoj stranici kaže da dobit treba dijeliti, dakle zadruge koje ne rade radi dobiti na drugoj stranici, kaže dobit treba dijeliti sukladno poslovanju sa europskom zadrugom ili zadržati radi zadovoljavanja svojih članova. E sada u ovako šizofrenoj situaciji mogu samo reći da netko nas ovdje farba. Ili je zadruga osnovana da se zarađuje i da ima dobit i da se dijeli po principu koliko si uložio u zadrugu toliko imaš pravo na dobit ili ona samo ostvaruje interese koji nisu novčani od zadrugara. Čak i to zanemarimo. Ako je zadrugarstvo otvoreno bez granica nadnacionalnim propisom, je li Hrvatska u tom smislu konkurentna da odmah otvorimo granice kao da su nacionalne granice i nacionalni interesi prestali kada se uđe u Europsku uniju. Kada bi to bilo tako onda sporazum s Europskom unijom ne bi podrazumijevao da država članica ne mora odmah prihvatiti sve elemente Sporazuma o udruživanju istog dana kada uđe u Europsku uniju nego joj ostavlja rokove da uskladi svoje interese u nekom roku kako bi bila konkurentna sa subjektima ili članicama ili zemljama Naprosto ne mogu prihvatiti dizati glas makar me proglasili euro skeptikom, za akt koji nismo dobili kao zastupnici građana u ovom Parlamentu i odgovorni njima, samo na osnovu bjanco povjerenja Vladi ili pregovaračima. Dozvolite da imamo pravo barem vidjeti akt koji ćemo potvrditi. To bi bilo korektno prema građanima, prema nacionalnim interesima, ali i sami sebi. Hvala lijepa. Imamo najprije jedan ispravak netočnog navoda, to je uvažena zastupnica Marija Burić Pejčinović. Izvolite. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Ja bih ispravila navod kolege Leke, da uredbe nisu akti koji se izravno primjenjuju. Pa evo uredbe su člankom 249. Ugovora o osnivanju Europske zajednice definirani kao akti opće primjene koji obvezuju u cijelosti i izravno su primjenjivi u državama članicama. Zahvaljujem. U ime predlagatelja, uvažena Tajana Kesić Šapić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. **Kesić-Šapić, Tajana** Hvala lijepo. Ostala sam dužna vama jedan odgovor, a i vezano je na odgovor uvaženog zastupnika Leke. ova uredba u svom članku 80. kaže da uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama. Znači uredba se primjenjuje neposredno u svim državama članicama, dakle ona je obvezujuća. Ali postoje razlika između uredbe i postoji razlika između direktive U poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje postoji Direktiva 72 koja nadopunjuje Statut europske zadruge upravo ovaj koji je donesen ovom uredbom a koji se odnosi za sudjelovanje radnika u njezinom upravljanju. Ta Direktiva 72 mora se ugraditi u Zakon u Zakon o radu koji se isto tako usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije. Da bi se direktiva ugradila u zakon a koja se poziva na uredbu ne samo Uredbu o osnivanju europske zadruge već i u Uredbu o osnivanju europskog društva gospodarskog i interesnog udruženja mi smo morali napraviti Zakon o uvođenju europske zadruge kako bi se ta direktiva imala na što vezati jer mi u našem nacionalnom zakonodavstvu nemamo pojam europske zadruge niti te uredbe. Zbog toga je razlog bio donošenje ovog zakona. I isto tako, u poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje se paralelno donose četiri zakona koja su dakle usklađena sa pregovaračem, sa stavovima i sa prijelaznim razdobljima onima koja su u tom dijelu predviđena tako da se ne može govoriti da je u ovom zakonu nešto doneseno mimo poglavlja 19 pregovora vezano uz socijalnu politiku i zapošljavanje. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi Neven Mimica potpredsjednik Hrvatskoga sabora. Izvolite. **Mimica, Neven potpredsjedniče. Netočan je navod da mi samim time što je negdje u europskom zakonodavstvu propisano da je neka uredba izravno primjenjiva u državama članicama da mi moramo i da mi možemo uopće tu uredbu primijeniti u hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu izravno u trenutku kada uđemo u članstvo Europske unije, kad postanemo članica Europske unije. Naime, mi to jednostavno ne možemo napraviti ako se prethodno ne promijeni Ustav Republike Hrvatske. Preduvjet za izravnu primjenu europskih propisa je prethodna izmjena Ustava Republike Hrvatske a ne ulazak u članstvo Europske unije. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom. Uvaženi zastupnik Boris Matković. Gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Ovim Nacrtom prijedloga zakona o uvođenju EU zadruge naši zadrugari u skoro vrijeme započet će s osnutkom zadruga i u njima djelovati po europskim standardima. Jasno ovim će se prihvatiti uredbe, vidim da je sporno to ovdje danas o Statutu EU zadruge čime će pravne i fizičke osobe i članice Europske unije, dakle zadruge njihove moći osnivati u Hrvatskoj. One će se moći osnivati jasno ako se osiguraju potrebni uvjeti. Kao osnova je osigurati potrebni temeljni kapital za kojeg vidimo da u minimalnom iznosu je od 30 Moći će po istim pravilima poslovati u cijeloj Europi a bez nekih dodatnih troškova djelatnost će moći širiti izvan granica zemalja u kojima je osnovano. U Registru Hrvatskog saveza zadruga upisano je tisuću i 19 zadruga. Tu je negdje oko 18 tisuća i 700 zadruga te negdje oko 3 tisuće i 500 zaposlenih. To govori o tome da zadruga nije zaživjela na našem području onako kao što smo očekivali sukladno zakonu koji je donesen još 1995. godine o izmjenama i dopunama 2001. i 2002. godine, nešto ću još poslije o tome zašto osobno mislim da zadruga nije zaživjela, pa ću biti na tragu onih koji predlažu izmjene i dopune ovoga zakona. Zašto to kažem? Zato što u svijetu je slika potpuno drugačija. Zadruga imaju naime oko 8 stotina milijuna članova te oko stotinu milijuna zaposlenih. U Europskoj uniji postoji oko 132 tisuće zadruga sa negdje 83,5 milijuna članova te 2,3 milijuna zaposlenih i one imaju jedan izuzetan i znakovit utjecaj na životni standard, poduzetništvo, gospodarstvo u cjelini. I prema pokazateljima sve te zadruge u svijetu zapošljavaju 20% više ljudi nego snažne multinacionalne kompanije a gotovo polovica cjelokupne svjetske populacije prihode ostvaruje od zadruga. Ovim zakonom jasno omogućit će se povezivanje različitih gospodarskih subjekata iz različitih država članica u europske zadruge. I ono što se dobiva je isto tako znakovito. Povećavat će se konkurentnost, olakšat će se pristup zajednički nastup na EU tržištu, jednostavno će se doći na tržište kapitala, smanjit će se troškovi vezani za osnutak onih ovisnih društava u drugim državama članicama, olakšat će se pristup rezultatima istraživanja, razvoju novih proizvoda, lakše će se pristupiti poslovnim informacijama. I na kraju to bi u svakom slučaju trebalo utjecati na razvoj zadrugarstva u Hrvatskoj jer dolazak nekoga drugoga jasno dat će poticaj i nama samima. Ono što treba također kazati to je da je zadrugarstvo kod nas dosta dugo prisutno, prema pokazateljima nekim oko 150 godina i zadruge su imale dosta znakovit utjecaj u gospodarskom pogledu ali isto tako imali su i politički utjecaj na život, sve negdje do završetka drugog svjetskog rata kada nastaju zadruge prema kojima je tada već bilo jasno da se prema njima stvara odbojnost zbog načina ustroja i načina djelovanja njihovog a to je vjerojatno i jedan od najnegativnijih nasljeđa zbog čega i danas bez obzira što je sadašnji zakon riješio ipak neke temeljne probleme u poslovanju zadruga one na našem tržištu nisu uspjele izboriti se za neko značajnije mjesto. Dakle, to povijesno nasljeđe u svakom slučaju je stvorilo negativan stav prema zadrugarstvu makar ima i pozitivnih primjera, ne možemo baš kazati da je sve bilo u tom pogledu negativno. Međutim, nije samo povijesno naslijeđe problem, problem je još i na drugoj nekoj razini a to je što su naši zadrugari nedovoljno educirani. Nedovoljno je poznavanje cijele problematike i onoga što se zapravo dobiva ulaskom u zadrugu. Naime, oni još uvijek ne poimaju da njegov hektar zemljišta na kojem može imati nekakav hektar jabuka ne predstavlja ništa na tržištu ali 50 njih organizirano značilo bi da imaju ipak nekakvu znakovitost u opskrbi lanca tijekom tijekom jednog dužeg razdoblja. Dakle, taj edukativni dio nije kod njih još uvijek tako znakovito naznačen, kao što isto to da svatko od njih ima traktor vrijedan 15 ili 20 tisuća eura, ima vlastitu hladnjaču. Dakle, on je sam danas u poziciji da je i proizvođač i prodavač itd., sve se pojavljuje sam. Ali u svemu tome on bi ušao u zadrugu kad se s njima razgovara kad bi mogao ono što je kvalitetno prodavati sam, ono što je nekvalitetno kroz zadrugu. Dakle, i to je dio needuciranosti ili svega skupa što proizlazi iz možda je li stanja u kojemu postoji neko nasljeđe i kroz vjerojatno i strukturu samih članova, pa i upravitelja nadzorni odbor, itd. Zašto zapravo sam uzeo riječ u svemu ovome? Jer dolazim iz područja koje je poznato po poljoprivrednoj proizvodnji. Na području grada Vrgorca nalazi se ni manje ni više nego negdje oko zasađenih 9 milijuna trsova vinove loze, negdje oko milijun i pol jagoda, i da ne govorim o svemu drugome o tisućama i tisućama nasada šljiva, bresaka, nektarina itd., ljudi nisu prihvatili inicijativu, odnosno je li zakonsku mogućnost za, su dostatne samo tri fizičke osobe da se osnuje zadruga, osim rijetkih primjera koje imamo na našem području, zbog kažem ovog nepoznavanja, needukacije, povjesnog nasljeđa koje je isto tako vrlo važno, ali i zbog dakle vlastitih nekakvih međusobnih odnosa iz kojih i proizlaze mnogi problemi, jer on će prihvatiti sve, ali ne da bude sa susjedom svojim unutar jedne zadruge jer još uvijek nisu uspostavljeni neki osnovni principi i odnosi, a to je da shvati da treba poslovati po tržišnim odnosima, a ne na osnovu toga da li on sa susjedom razgovara ili ne razgovara, da unosi dakle dio kapitala koji ostvaruje na kraju određenu vrijednost. I u tom pogledu bi možda trebalo više poraditi. Ne bi se smjelo događati ovo što se sad događa na tržištu da imamo nakupce koji ucjenjuju ljude, kojima su ovi više skloni upravo zbog toga što imaju dakle mogućnost takvu kakva im se trenutno pruža. No međutim bez obzira na ove nedostatke, meni je jasno da svugdje dakle mora postojati nekih nedostataka i moramo preboljeti ovo osnovno, temeljno dakle vrijeme nastanka zadruga pa i vrijeme u kojem se one sada organiziraju, pa i počinju živjeti je vrijeme kao i svako drugo koje mora imati nešto prijelazno u sebi. Vjerujem da će naši ljudi shvatiti da zadruge će biti ono bez čega sutra neće moći raditi i poslovati i bez čega neće predstavljati zapravo na tržištu ništa, neće moći ni proizvoditi i vjerujem da će ovo biti poticajno i zbog toga ćemo mi iz Hrvatske demokratske zajednice glasovati za ovaj prijedlog zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Uz ove primjedbe koje je kolega Mimica rekao u ime našega kluba, ja bih zapravo svoju raspravu posvetila zadrugarstvu i zadružnom udruživanju kao procesu. To je zapravo svjetski priznati pokret koji je nastao početkom 19. stoljeća i u praksi se dokazao da oplemenjuje i oslobađa pojedinca i zajednicu. Prva zadruga u svijetu osnovana je još davne 1844. godine u Engleskoj, ali i u Hrvatskoj već 1864. u Korčuli, a prvi Zadružni savez u Hrvatskoj osnovan je 1907. godine u Dalmaciji. Dakle, to je kolijevka našeg zadrugarstva. Temeljna zadružna načela su dobrovoljno i otvoreno članstvo, demokratski nadzor u rukama članstva, gospodarstvo sudjelovanje članova, samostalnost i nezavisnost, izobrazba, usavršavanje, informiranje, suradnja među zadrugarima i briga za zajednicu. Dakle, po tome se ono bitno razlikuje od društva kapitala i od onih koji na temelju kapitala ostvaruju profit. Osnovni cilj zadruge je ostvarenje interesa članova, a glavni motivi za zadružno udruživanje su da zajedničkim investicijama snize proizvodne troškove, efikasnije nastupaju na tržištu, da zajedništvom razvijaju i obogaćuju i sebe i zajednicu. Prednosti udruživanja u zadrugu zapravo je kontinuirana ponuda, veće količine proizvoda koja može zadovoljiti potrebe većih kupaca, dakle odnosi se na one male proizvođače. Zatim osiguranje povoljnijih cijena reprodukcijskog materijala, osigurava veću moć pregovaranja s potencijalnim kupcima, racionalniju upotrebu novca, strojeva, opreme i ljudskih potencijala, omogućava povezivanje više zadruga, omogućava povećanje konkurentnosti kroz zajedničko planiranje i marketinšku aktivnost i mnoge druge prednosti. Dakle, Hrvatska ima tradiciju zadrugarstva više od jednog stoljeća i tijekom vremena zadrugarstvo je prolazilo razne faze, od procvata do potpune marginalizacije. Tijekom pretvorbe 90-tih godina država je dala prednost društvima kapitala pred zadrugama. Time se gospodarski sektori ostali razdvojeni, a posebno se to odnosi na poljoprivrednu proizvodnju, prerađivačke pogone koji su prepušteni nemilosrdnoj inozemnoj konkurenciji. Iako se u zadnjem desetljeću čine pokušaji na obnovi zadrugarstva, ne postižemo ni približno rezultate u smislu suvremenih postignuća u ovoj oblasti, jer se na zadruge gleda kao na institucije socijalističkog sustava. Zadrugarstvo može biti osnovni faktor razvoja poljoprivrede, obrta, stambene izgradnje, malog i srednjeg poduzetništva, ali i efikasan način uklapanja u svjetske tokove, odnosno može postati treći sektor koji može otvoriti značajan broj novih radnih mjesta. Za razliku od ostalih oblika udruživanja proizvođača, zadruge imaju i tržišna i socijalna obilježja. Zadrugarstvo nastoji svakog čovjeka učiniti radnikom i vlasnikom, te razviti osjećaj odgovornosti koji je povezan i s vlasništvom, i ljude učiniti susjedima koji rade za svoje i zajedničko dobro. Za razliku od privatnih tvrtki koje imaju odgovornost jedino prema vlasniku kapitala, zadrugarstvo inzistira i na društvenoj odgovornosti. Zadruga kao svojevrsna oaza ravnoteže između tržišnih, društvenih vrijednosti mogu opstati u svakom društvu, pa zašto ne bi mogli i u hrvatskom. Posebnu važnost zadružnog organiziranja danas u Hrvatskoj vidim u poljoprivredi. Razvojem tržišnog gospodarstva i poljoprivredna gospodarstva sve više su tržišno, a sve manje naturalno orijentirana. Nužnost udruživanja obiteljskih gospodarstava čini današnja, sadašnja i nadolazeća globalizacija, proizvodna i tržišna i njihova pojedinačna nesposobnost da se u nju efikasno uključuju. Zakon o zadrugama kojeg smo usvojili 1995. godine i sa dvije manje izmjene i dopune, danas zapravo ima dosta manjkavosti i potrebna je čim prije i taj zakon promijeniti i uskladiti sa društvenim potrebama sadašnjeg trenutka. Iako se poduzimaju određene aktivnosti i u financijskom smislu nedovoljno se kod ljudi afirmira pozitivan odnos prema zadrugarstvu. U našim zadrugama članovi su pretežno radnici zaposleni, u njima zaposleni, a broj poljoprivrednika zadrugara je nedovoljan da oni budu odlučujući čimbenik u vlasničkoj vlasničkoj strukturi. Poljoprivredna gospodarstva sa zadrugama uglavnom imaju ugovore o proizvodnoj suradnji i sa nekim drugim trgovačkim društvima ili društvima kapitala pa niti ne odlučuju o bitnim pitanjima poslovanja, razvoja i raspodjele. s razine i države i lokalne zajednice afirmirati pozitivne strane zadrugarstva i isticati sve njegove prednosti. Reći ću na jednom primjeru istraživanja na uzorku od 130 voditelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kako oni vide zadrugu. Na pitanje što je glavna prednost zadružnog organiziranja gotovo svi su odgovorili da je to siguran plasman koji se pojedinačno ne može postići. Drugim riječima većina voditelja poljoprivrednoga gospodarstva zadrugu doživljava samo kao nužni izlaz u otežanoj ponudi njihovih proizvoda kao pojedinaca a ne, ne vide i druge prednosti koji bi ovakav vid organiziranja im donosio. 2003. godine predstavljena je strategija hrvatskog zadrugarstva koja je izrađena u sklopu CARDS programa. Po toj strategiji predviđalo se uspostavljanje Agencije za razvoj zadruga kao i osnivanje banke za razvoj zadruga. Nemamo podatak zapravo što se dalje radi na toj strategiji ili je ona potpuno odbačena. Usvajanjem zakona o europskoj zadruzi stvaraju se uvjeti za dogradnju domaćeg zakonodavstva na području zadrugarstva. Udruga Vijeća europske zajednice 1435 koja govori o statutu zadruge omogućuje zapravo da 5 ili više fizičkih ili trgovačkih društava s područja dvije ili više država osnuju europsku zadrugu s temeljnim kapitalom od najmanje 30 tisuća udruživanje zapravo može omogućiti otvaranje više tržišta za subjekte koji se udružuju a uz to koriste, zapravo imaju manje troškove što je svakako prednost za naše proizvođače. direktno, predviđa direktnu primjenu uredbe Europske unije i samim time dovodi se u pitanje kao što je u ime Kluba rekao kolega Mimica uvođenja, uvođenja takve prakse u naše zakonodavstvo a da sam zakon će stupiti na snagu tek kad Hrvatska postane punopravna članica Europske unije, zaista bi bilo dobro da se u tom razdoblju i dogradi domaće zakonodavstvo i dade odgovor na pitanje o ovom problemu. I kao što je već bilo rečeno u ime našeg Kluba mi ćemo prihvatiti ovakav zakon. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Zlatko Kelić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Državna tajnice, kolegice i kolege zadrugarstvo se na hrvatskim prostorima počelo razvijati raspadom feudalizma sredinom 19. stoljeća pod utjecajem zadružne prakse koja je dolazila iz Europe. Prema dostupnim dokumentima prva zadruga na našem području je u modernom smislu jest štedno-kreditna zadruga u Pitomači osnovana 1862. godine. A dvije godine kasnije na Korčuli je osnovana prva poljoprivredna zadruga. Početkom devedesetih zadruge se percipiraju kao recidivi socijalističkog sustava međutim 1995. godine nakon što je uočena potreba da se ta problematika pravno regulira Hrvatski sabor donosi Zakon o zadrugama. Danas 13 godina nakon službenog završetka Domovinskog rata u vrijeme sve okrutnijeg liberalnog kapitalizma, usitnjenih seoskih gospodarstava i izloženosti nelojalnoj konkurenciji, nesigurnosti napuštenih prostranstava «Lijepe naše» zadrugarstvo je loše organizirano. Ali se prepoznaje kao dobra ideja. Jer temeljni smisao zadružnog organiziranja jest da kroz zajednički rad odgovori na individualne i gospodarske slabosti svojih članova ljudi se udružuju kako bi gospodarski preživjeli u nepovoljnim gospodarskim uvjetima. Zadružno organiziranje je poželjan oblik organizacije u našoj poljoprivredi osobito u ovom vremenu prije pristupa uniji jer mala obiteljska gospodarstva teško će moći konkurirati suvremenim zahtjevima tržišta postavljenim na nivou Suvremena zadruga stvara određeni proizvod rast u kojem svako gospodarstvo može proizvoditi svojim vlastitim resursima. Ali dio svog proizvodnog tržišnog ograničenja prenosi na zadrugu. Preko zadruge mala gospodarstva mogu na relativno brz i lak način ostvariti veću proizvodnju jer zadruga je ona skupna organizacija gospodarskog tipa čiji je temeljni smisao da kroz zajednički rad odgovori na individualne gospodarske slabosti svojih članova. Decentni podaci govore da u ukupnoj aktivi gospodarskih subjekata hrvatske zadruge sudjeluju sa 0,5%, a u kapitalu i rezervama sa svega 0,2% što je posljedica negativnog stava prema zadrugarstvu, nepoznavanju i nepoštivanju zadružnih načela kao instrumenta ostvarivanja zadružnih vrijednosti i nedovoljne educiranosti kroz zadruge i zadrugarstvo. Značajne zadruge u svijetu najbolje se očituju u brojkama koje govore da zadruge imaju preko 800 milijuna članova u svijetu i preko 100 milijuna zaposlenika. A preko 132 tisuće zadruga posluje u Što nam to govori? Govori da u preko 83 i pol milijuna članova imaju zadruge i oko 2,3 milijuna uposlenika. Ako to pogledamo to nam govori da je više od 600 zadrugara na jednu zadrugu. Gledajući što je danas u Hrvatskoj i kakvo je stanje da po popisu od 31. prosinca 2007. godine se vidi da je 1019 zadruga sa 18 tisuća i 700 zadrugara i 3 i pol tisuće zaposlenika. Ove brojke nam govore da kod nas nešto oko 20 zadrugara ispada na jednu zadrugu što možemo i sami procijeniti što je u odnosu na Europsku uniju. Ako pogledamo da u Hrvatskoj danas u upisniku obiteljskih gospodarstava znači onih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom imamo više od 100 tisuća obiteljskih gospodarstava na taj način možemo zaključiti gdje se danas zadrugarstvo nalazi u Hrvatskoj. Vjerujem da će se ovim Zakonom o uvođenju europske zadruge stvoriti i mogućnost i uvjeti za povećanje i konkurentnosti te da će biti olakšani pristup i omogućiti zajednički nastup na europskom tržištu. Jer naši ljudi iz Slavonije, Like i Gorskog Kotara i mnogih drugih naših krajeva u prostorima u kojima bi kvalitetno zadružno organiziranje bilo rješenje cijelog niza gospodarskih ali i nepovoljnih demografskih trendova koji su sada kod nas prisutni. Vjerujem da će biti olakšan razvoj novih proizvoda, jednostavnije uvođenje najnovijih tehnoloških dostignuća u područje proizvodnje, jednostavnija promocija hrvatskih proizvoda a time i oživljavanje poljoprivrede, ali i davanje novog impulsa turizmu kroz plasman domaće poljoprivredne proizvodnje. Stoga smatram da treba pozdraviti ovaj Prijedlog zakona i dati mu zeleno svjetlo jer će kroz pozitivna poslovna iskustva i zadružne prakse u Europi zadružno poduzetništvo u Hrvatskoj naći svoj interes i profilirati se u budućnosti. Kvalitetnijim razvojem i širenjem zadruga koje djeluju u ime i za račun svojih članova stvaraju se pretpostavke za bolje korištenje dobivenih sredstava za vlastito širenje jer jedno od osnovnih načela zadrugarstva kaže da zadrugari moraju imati istu želju, isti cilj i zajednički pogled na ostvarivanje ove dobiti. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle, neću govorit o svim primjedbama koje je kolega Mimica izrekao u ime kluba. Mislim da definitivno stoje pogotovo ove sumnje u opće ustavnost ovoga o čemu danas govorimo, odnosno zakona koji donosimo, tim više što niti uredbu kao saborski zastupnici o kojoj se ovdje radi nismo dobili. Nema je niti u elektronskom obliku na web stranicama Sabora. No, ja ću iskoristiti ovu prigodu povodom ovog zakona koji govori o europskim zadrugama, da progovorimo o jednom problemu na koji u stvari ispada da nema nema izlaza, odnosno nema rješenja, a ja sam uvjerena da ima, samo je potrebno napraviti izmjene Zakona o zadrugama. Radi se o socijalnim zadrugama. Naime, igrom slučaja sam uključena, involvirana u jedan projekat jer sam predsjednica savjeta jedne udruge iz Karlovca kojoj je kojoj je odobren sudjelovanje u projektu CARDS-a 2004. na temu lokalna partnerstva za poduzetništvo, odnosno zapošljavanje. Dakle, to je jedan od odobrenih projekata od strane i to je projekat koji se naziva slijedeći korak socijalna zadruga i sa Ministarstvom financija 2006. godine je sklopljen ugovor o financiranju. Inače, Europska unija sudjeluje sa otprilike 70000 70000 eura u ovom projektu. U projekt su uključeni Hrvatski zavod za zapošljavanje iz Karlovca i Dom za starije i nemoćne “Sv. Antun“ iz Karlovca. Što je bio cilj projekta? Cilj projekta je bilo osnovati socijalno poduzeće, u ovom slučaju socijalnu zadrugu. Kao način zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba u ovom slučaju žena, jer se udruga “Korak“ iz Karlovca u svom skloništu skrbi o ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja. Inače da bude jasno, socijalno poduzeće je oblik komercijalne djelatnosti započet s prvenstveno socijalnim ciljevima čija se dobit ili viškovi ponovno ulažu za tu socijalnu svrhu, odnosno u poslovanje socijalnog poduzeća ili se što je najčešće ulažu u zajednicu i to kroz humanitarne projekte. Poslovne aktivnosti socijalnih poduzeća nisu usmjerene ka ostvarivanju dobiti za vlasnike, ali jesu usmjerene ka ostvarivanju poštene dobiti iz svoje djelatnosti. Ono što ih razlikuje od ostalih poduzeća je da su usredotočene na svoju socijalnu misiju i način na koju se dobit, koje su ostvarile koristi. To je na neki način promocija i ideje socijalnog poduzetništva. Ona nije nepoznata niti u našim strategijama i politikama. Ja ću samo spomenuti dvije Nacionalna strategija za borbu protiv nasilja nad ženama koja je donesena negdje u 11 mjesecu prošle godine i Nacionalna strategija za borbu protiv ovisnosti. U ovom konkretnom projektu radi se o 40 dugotrajno nezaposlenih žena koje spadaju u tzv. ranjive skupine. Dakle, samohrane majke, žene starije od 45 godina, žene bez radnog iskustva i žene žrtve obiteljskog nasilja. One su kroz ovaj projekat u stvari već osposobljene za pružanje usluga čišćenja kućanstava i poslovnih prostora, čuvanja djece, brigu o starijim i nemoćnim osobama, za proizvodnju i prodaju svijeća. Obzirom da je dobar dio njih prošao obiteljsko nasilje one su psihološki pripremljene za ulazak na tržište rada. I onda kada je sve na neki način izgledalo dobro, dakle sredstva koja su dobivena, suradnja sa lokalnom zajednicom, suradnja sa Ministarstvom financija nastaje šok, zato što vi u Hrvatskoj ne možete registrirati socijalnu zadrugu. Socijalne zadruge u našim zakonskim propisima ne postoje. I čitavo ovo vrijeme u stvari nitko se nije sjetio da napravi izmjene i dopune postojećeg Zakona o zadrugama ili nekog drugog zakona ili uredbu ili pravilnik ili bilo što. Dakle, zbog administrativnih poteškoća jedna udruga ne može registrirati socijalnu zadrugu. Nije ona jedina. Imate jedan primjer također, evo jučer smo imali ovdje Odbor za ravnopravnost spolova zajedno sa vladinim uredom. Razgovarali smo o provođenju nacionalne politike i jedna udruga iz Dalja, iz općine Erdut također skrbi o ženama žrtvama nasilja. One imaju 10 tkalačkih stanova koje koriste za izradu odjeće. One također ne mogu osnovati socijalnu zadrugu, da bi te novce dalje ulagale u razvoj takve zadruge, odnosno u humanitarne svrhe. One su dobile čak i poslovni prostor od općine Erdut na vrlo jednom lijepom mjestu. Ali u biti one tamo mogu jedino izlagati te svoje proizvode. mi s jedne strane govorimo o potrebi zapošljavanja, edukaciji, o potrebi pomoći ranjenim skupinama ovoga društva, a s druge strane zbog jedne administrativne prepreke praktički stavljamo ih pred zid. Jer u biti, podsjećam ako se ne varam i u Ministarstvu gospodarstva je izašao jedan natječaj sada koji upravo ide ka promociji socijalnog poduzetništva, socijalnih zadruga. Ja sad ne znam. Oni koji se budu javljali na taj natječaj kako i na koji način će u stvari dovesti projekte do kraja. Vi vrlo dobro znate gospođa državna tajnice jer je udruga “Korak“ kontaktirala i sa vama i u biti svi se vrte u krug. Krenulo je od ministra preko njegovog savjetnika. Došlo do vas, do načelnice. Ono što udruga ne želi prihvatiti to je da kemija ili da mulja ili da izigrava postojeće zakonske propise. A po svemu što im se govori i što im se nudi ispada da dajte vi to nekako provucite, izbjeći ćemo propise itd. Ja moram kazati da ne mogu vjerovati da se čitavo ovo vrijeme taj problem nije riješio ili se ne rješava ili ga nitko nije vidio i da ispada na kraju da ćeš ti nešto raditi, ali ako muljaš, a ne ako posluješ, poštuješ zakonske propise. I da budemo jasni, ima u Hrvatskoj onih koji to tako rade, jer je to način na koji se snalaze. Ali molim vas gospođo državna tajnice, jer ste vi involvirani u to dajte da se pokuša to riješiti jer sutra i na osnovu tog vašeg natječaja ili na osnovu ne znam kojeg drugog natječaja dovest ćemo ljude u situaciju dakle da su potrošili novce koje su dobili natječući se za projekte, da su osposobili, nije bitno da li su žene, muškarci, bilo koja skupina. Dakle, osposobili su ljude da se mogu zapošljavati, a kad dođe do toga da trebaju registrirati socijalnu zadrugu onda to ne mogu osim ako osim ako pokušaju izigrati zakone. Mislim da nam to apsolutno nije u interesu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U 17,12 je isteklo vrijeme za prijavu od 10 minuta. U ime predlagača gospođa državna tajnica Tajana Kesić Šapić. Željela bih odgovoriti gospođi uvaženoj saborskoj zastupnici. Ja sam upravo na ovom Svjetskom danu poduzetnica se susrela sa gospođom i upoznala se sa njenim problemom. ne govori o tome kako i na koji način, govorim o Zakonu o zadrugama, sad nije vezano na ovaj zakon, da li se zadruga zove socijalna zadruga, braniteljska zadruga ili neka druga, nego je problem na Trgovačkom sudu kad idete registrirati zadrugu da oni vas traže ako je socijalna zadruga ili bilo kako se zove da bi mogli raditi nekakve socijalne djelatnosti što su one željele, dakle, brinuti se o djeci, brinuti se o starima i nemoćnima, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi znači da vi budete tamo u njihovom registru socijalne skrbi, da vi imate stručnu spremu da se možete tim poslom baviti, da za to imate adekvatan prostor i zato trgovački sud, po mojim informacijama koje sam dobila nije želio registrirati tu socijalnu zadrugu. Tako da, evo sad još istražujemo šta se oko toga dogodilo i šta se može napraviti jer gospođa sa kojom sam razgovarala je rekla da je, u principu to problem. Što se toga tiče, mi ćemo zaista nastojati sad u ovim izmjenama zakona, odnosno donošenju novog zakona da to uključimo, ali da bi se netko bavio čuvanjem djece ili brigom o starijima i nemoćnima, on mora biti za to osposobljen. Ne sa nekim edukacijama, nego mora biti u registru socijalne skrbi. Po mojim informacijama koje sam dobila. Ali, evo u svakom slučaju zakon ide u izmjenu, odnosno u donošenje novog zakona i voditi ćemo zaista brigu o tome da se takve stvari isprave, a što se tiče ovog našeg projekta socijalne zadruge, prošle godine smo imali primjer gospođe Bernardice koja je kandidirala vezano za ljude koji se, znači ovisnici o drogama koji su se uključili isto tako u socijalno poduzetništvo, odnosno u zadrugu. Financirali smo isto tako i "Karitas" koji je osnovao zadrugu vezano na socijalno poduzetništvo, tako da smo, ima koji su registrirani i koji obavljaju taj posao i sredstva postoje, tako da mislim da neće biti problem iskoristiti ova sredstva, a evo zakonski ćemo vidjeti u principu šta je na stvari, vezano na domaći Zakon o zadrugama, to je

Pa neće te žene koje vode tu udrugu ili socijalnu zadrugu biti te koje će čuvati djecu, koje će … /Govornica se ne razumije./ … one su obučile, dakle te žene su prošle zakonski predviđene sve edukacije koje treba. Problem je u tome što ubiti, da idete sada ispitivat kako su neki, ako su registrirali nešto što bi trebala biti socijalna zadruga, ja vas pitam do čega ćete doći? Doći ćete do toga da nisu u skladu sa zakonom riješili stvari jer socijalna zadruga ne ne osniva se radi vlastitog profita, radi vlastitih interesa, nego radi socijalne, dakle socijalne komponente. U tome je problem. I problem je što u našem ne postoji termin socijalna zadruga, a to je po meni trebalo biti riješeno. Ako idemo s takvim projektima, onda ne znam zbog čega ne omogućiti onima koji žele pomoći da formiraju socijalnu zadrugu. O tome govorimo čitavo vrijeme, a dok vi budete donijeli taj propis, na žalost proći će rok do kojeg se oni moraju registrirati.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ja ću se vratiti na temu. Tema je Zakon o europskoj zadruzi. Dakle, ovim zakonom doista se implementira prije svega uredba Vijeća Europe i naravno uvodi se europska zadruga u pravni sustav Republike Hrvatske. Tradicija zadrugarstva u Europi i svijetu je izuzetno duga i bogata. Već je bilo govora o tome, dakle sredina 19. stoljeća u Europi, nešto dvadesetak godina prije Hrvatske. Ja sam posebno ponosan što je u mojoj županiji na otoku Korčuli zapravo osnovana prva zadruga, premda smo ovdje čuli da je bila jedna štedno-kreditna negdje u Popovači 2 godine ranije prije toga, u Pitomači, pardon. Ali evo, prva prava poljoprivredna je bila na Korčuli i danas je Korčula mjesto u kojem je ta tradicija i dalje živa i dosta uspješna. Spomenut ću samo poljoprivrednu zadrugu u Blatu koja doista veže puno subjekata, puno poduzetnika u poljoprivredi i doista je na ponos i Blatu i Korčuli i našoj županiji i cijeloj Republici Hrvatskoj. Što se tiče članstva. Dovoljno je, ja mislim reći da zadruge u svijetu imaju oko 800 milijuna članova. Ja mislim da je to dovoljan podatak i preko 100 milijuna zaposlenih. Kad se to usporedi sa brojem zaposlenih u multinacionalnim kompanijama, onda je jasno da je to više od 20% više nego što multinacionalne kompanije imaju zaposlenih. izuzetno širokom obliku udruživanja i u tom smislu udruživanja poduzetnika i svih onih koji su zainteresirani u raznim oblicima zadrugarstva zapravo ostvarivati svoje interese. Bitno je, naravno istaknuti temeljnu posebnost zadružnog poduzetništva koja se očituju u tome da dobit nije primarni cilj. Već je kolega Leko govorio o tome kako je moguće da dobit nije cilj zadrugarstva. Dobit nije primarni cilj zadrugarstva. Naravno da ona, da se dobit kao takva pojavljuje kao jedan od ciljeva, ali nije onaj primarni temeljni cilj zadrugarstva, već je to doista, doista su to interesi gospodarstvenika koji su puno širi nego što je samo ostvarivanje dobiti. Dakle i od nastupa zajedničkog na tržištu i svega onoga što pojedine zadruge same sebi daju za cilj. Također, u centru poslovanja, kao što je to navedeno u ovom materijalu nije kapital nego čovjek. Ta temeljna odrednica zapravo nas vraća u vrijeme beskrupuloznog kapitala s početka 19. stoljeća i svakako da su zadruge u to vrijeme bile, rekao bih konkretan i pravi odgovor na takvo jedno stanje i u tom smislu nije čudo da su u upravo tom razdoblju nastale zadruge. Ja osobno mislim da su zadruge, kako tada, tako i danas mogućo nukleus za etičko poslovanje. Da je to nešto s čime će se svakako u budućnosti morati računati, dakle etičko poslovanje je nešto o čemu trebamo svi skupa voditi računa i nešto čemu trebamo težiti, a svakako da kroz zadruge, kroz ovaj oblik zadrugarstva možemo računati na to da se takvo etičko poslovanje može ostvariti. Svjedoci smo da danas i velike kompanije multinacionalne koje imaju proračune znatno veće od mnogih država u svijetu zapravo pokušavaju upravo toj dimenziji etičkog poslovanja dati posebnu težinu i na neki način svoje menadžere upravo u tom smjeru i usmjeravaju, dakle na etičko poslovanje. U tom smislu vidim veliku ulogu zadruga i mislim da je to veliki potencijal o kome ćemo svakako u budućnosti govoriti. Činjenica da će se ovaj zakon početi primjenjivati pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, odnosno prijemom. I to bih želio možda na neki način polemizirati sa kolegom Mimicom koji je jutros o tome govorio. Je li Hrvatska pristupa Europskoj uniji ili je činjenica da Europska unija će napraviti čin prijema Hrvatske, dakle u članstvo. I jedno i drugo. I jedno i drugo je točno kolega. Naime, sasvim sigurno je da će Hrvatska pristupiti Europskoj uniji temeljem svojih postignuća, temeljem ispunjavanja svih onih kriterija, mjerila itd., ali s druge strane Europska unija će morati napraviti taj korak prijema, dakle oni će, na dnevnom redu će biti prijem Hrvatske u u članstvo Europske unije nakon čega će uslijediti naravno sve ono što slijedi sa svakom državom članicom Europske unije. Dakle i jedno i drugo je zapravo točno. Dakle sasvim sigurno da su zadruge od trenutka njihovog osnivanja imale i snažan utjecaj i na život građana u ovom slučaju kada govorimo o tradiciji u Europi, isto tako su pridonosile blagostanju i sredina u kojima su se osnivale, doprinosile su naravno i zaštiti okoliša, doprinosile su i očuvanju svih vrednota tog kraja i u tom smislu doista zadruge su nešto što predstavlja stvarno jednu pozitivnu tradiciju, a i budućnost malih i srednjih poduzetnika i na ovim prostorima. Stoga doista evo s veseljem podupirem čin zapravo usvajanja, donošenja ove uredbe koja će stupiti na snagu danom pristupanja ili prijema Hrvatske u Europsku uniju.

Ispravio bih netočan navod da zemlje članice Europske unije donose odluku o prijemu Hrvatske u Europsku uniju, odnosno da se radi istovremeno i o prijemu i o pristupanju jer jednostavno gledajući ono što se potpisuje to su ugovori o pristupanju. unije donose odluku o prihvaćanju ugovora o pristupanju, znači donose samo odluku o prihvaćanju pristupanja. Accession treaty, accession … /Ne razumije se./ treaty, accession … /Ne razumije se./ … sve je to ugovor o pristupanju, ne ugovor o prijamu. Prema tome ne donosi se odluka o prijamu Hrvatske nego odluka o prihvaćanju ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice. Najbolji pokazatelj veličine značenja zadruga u svijetu je činjenica da zadruge imaju preko 800 milijuna članova i preko 100 milijuna zaposlenih te da 3 milijarde ljudi, odnosno polovina ukupnog svjetskog stanovništva ostvaruje prihode od zadruga. U Hrvatskoj zadrugarstvo ima bogatu i dugu tradiciju, a počelo se razvijati pod utjecati zadružne prakse koja je dolazila iz Europe. Prve zadruge osnovane su na hrvatskom tlu prije skoro 140 godina. Nakon 2. svjetskog rata nove političke prilike i gospodarsko okruženje su u manjoj ili većoj mjeri utjecale na smanjenje zadružnih aktivnosti. Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske donošenjem Zakona o zadrugama počeo je proces revitalizacije zadruga. Iako su Zakonom o zadrugama riješeni neki od problema u poslovanju zadruga, analiza rada zadruga ukazuje na loš položaj zadruga na tržištu, a što je posljedica negativnog stava prema zadrugarstvu, znači povijesno nasljeđe, nepoznavanje i nepoštivanje zadružnih načela kao instrumenta ostvarivanja zadružnih vrijednosti, nedovoljne educiranosti zadruga i njenih članova o biti zadruge, niske obrazovne strukture članova zadruge, malog broja zadrugara po zadruzi, izbjegavanja poslovanja putem zadruge kada proizvod ima visoku poziciju na tržištu, slabog međusobnog povezivanja zadrugara i jačanja konkurentnosti itd. Sudjelovanje zadruga u ukupnim gospodarskim aktivnostima je relativno malo iako sudjeluju u ukupnoj aktivi gospodarskih subjekata sa 0,5% udio u kapitalu i rezervama je svega 0,2%. Čuli smo da je u Republici Hrvatskoj u sudski registar upisano preko 2 tisuće zadruga. s obzirom da dolazim iz Zadarske županije, prva zadruga na području naše županije osnovana je 1874. kao ribarsko spužvarska zadruga. Čuli smo isto tako od gospođe Zgrebec 1907. da je formiran zadružni savez i prije znači godinu dana proslavljena je stota godišnjica. Od ukupno 53 poljoprivredne zadruge, 6 obrtničkih zadruga i 2 zadruge proizvođača benkovačkog pločastog kamena na žalost premali je broj zadruga se bavi sa konkretnom proizvodnjom. U ovom uvodnom dijelu na stranici 2 među nedostacima koji utječu na položaj zadruge na tržištu spominje se i neprepoznavanje uloge zadruga od strane jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Mi u Zadarskoj županiji imamo na žalost suprotan primjer, ali sa istim rezultatom. Što to znači? Prije desetak godina smo počeli sufinancirati sadni materijal uglavnom voće naši poljoprivrednim proizvođačima, prije tri godine smo počeli sa sufinanciranjem povrtlarskih kultura, županija je angažirala Agronomski fakultet u Zagrebu s ciljem da se formiraju tri zadruge jedna je vinogradarsko-vinarska, druga je povrtlarska i treća voćarska. Cilj je doista poražavajući. Znači unatoč angažmanu jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave i Agronomskog fakulteta znači nije postignut adekvatan cilj. osnovni cilj znači ovog zakona je provođenjem uredbe omogućiti osnivanje europske zadruge od strane fizičkih osoba s prebivalištem u različitim državama članicama i od strane pravnih osoba osnovanih prema pravu različitih država članica. Zbog svega navedenoga podržati ću donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Dozvolite da vezano uz ovaj Prijedlog zakona o uvođenju europske zadruge dadem jedan osvrt ne toliko o ovome dijelu zakonodavnom što ni nije mi baš struka nego o onome šta i kako gledam na ovo zadrugarstvo kod nas koje imamo danas u Hrvatskoj. Zadrugarstvo koje je iz ovoga već danas što je govoreno svakako ima svoju tradiciju i seže unatrag 140 godina. Naše slavonsko selo imalo je i porodične zadruge i kao takovo sigurno ta tradicija je prisutna u Slavoniji, a kao što je to iz ovog što je iznešeno i u Hrvatskoj normalno. U tom razdoblju međutim bilo je uspjeha ali i padova posebno ono što je se desilo za zadrugarstvo, to su godine poslije 2. svjetskog rata, znači tamo 50-tih godina zadrugarstvo je tada ostavilo jedan posebno loš dojam, ali i trag u daljnjem razvoju. Postojale su želje i ljudi i određenih sela i mjesta, međutim i u šezdesetim godinama socijalistička vlast je davala prednost kombinatima tako da su zadruge i u tom vremenu nisu dobile mjesto koje im je trebalo pripasti. Posebno se to odnosilo na sektor poljoprivrede gdje je tada bio trend razvoja velikih kombinata a zadruge su se pokušavale uspostaviti ali nisu dobivale one mjesto koje su trebale. Nažalost, i u demokratskoj Hrvatskoj donošenjem novog Zakona o zadrugarstvu 95. i izmjenama 2001. i 2002. nemamo napredak u razvoju zadrugarstva. Nažalost, trend da zadruge koje su i sada i koje se nalaze, trend koji je bio šezdesetih godina on je i danas prisutan u nekim u nekim sredinama tako da ono što su nekad radili kombinati danas to rade velika poljoprivredna poduzeća ili poduzetnici tako da i te zadruge pomalo nestaju i oni preuzimaju i onaj dio kontakta koji su te zadruge imale sa selom. A tu su sigurno prisutni drugačiji ekonomski odnosi odnosno zakon kapitala je sigurno prisutan. Međutim, europsko zadrugarstvo ili kooperative koje su posebno prisutne u Sjedinjenim Američkim Državama imaju u svom prisustvu jedno sasvim drugačije okvire i upravo takove zadruge i u Europi a i u Sjedinjenim Američkim Državama imao sam prilike i vidjeti stvaraju određene institucije odnosno ulaze sa svojom proizvodnjom u prehrambenu industriju, imaju svoje klaonice, svoje i na neki način stvaraju i finaliziraju ovu proizvodnju koju imaju. Međutim, kod nas nažalost toga nema. Nema dapače je iz godine u godinu sve lošiji podaci koje imamo, u svim pokazateljima su sve lošiji što znači da je i pad ukupnog prihoda, pad dobiti, pad i broja zaposlenih u ovim našim zadrugama. Jedino raste broj osnovanih zadruga, to je zbog poticaja koje daje država i država ovdje daje jedan napor. Međutim, mnoge od tih osnovanih zadruga nisu ni započele sa radom. A ono što je najgore gubitak koji je prikazan za ovih 50% zadruga koje su prikazale u svoj završni račun taj gubitak je u 2007. godini bio oko 50 milijuna kuna ili kad gledate na broj zaposlenih to je svaki zaposleni je stvorio gubitak od 20 tisuća kuna. Postavlja se pitanje kako upravo takve zadruge u ovim ekonomskim odnosima stupanja u ovo zakonodavstvo mogu biti "al pári" europskim odnosima. Ne ulazeći kažem u raspravu koju je u zakonskom dijelu imao magistar Mimica u ime kluba SDP-a, međutim sa ovog ekonomskog gledišta samo donošenje zakona neće nam ozdraviti ovaj naš zadružni sistem. Mislim da o tome dijelu ćemo morati u u daljnjem rješavanju zadružnog sustava govoriti i ovo što je rekla i državna tajnica, mislim da je neophodno donošenje novoga Zakona o zadrugama ali rješenja treba krenuti na drugi način. Sigurno da treba krenuti od školskih zadruga, obrazovanja mladih koji će sigurno imati pravu mogućnost da sudjeluju u formiranju europskog zakonodavstva. Na državi je da sa ovim zakonskim aktivnostima, novčanim podrškama ono što je zdravo u našem zadrugarstvu podigne na višu razinu koja će se moći udružiti sa europskim zadrugama. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDSS-a zaključno gospodin Ratko Gajica. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Ja ću u ovom u ovom kratkom vremenu ne ulazeći u ovo pitanje neutemeljenosti i svake druge a povodom ove ove teme o europskim zadrugama reći nešto o zadrugarstvu kao obliku privređivanja i kao obliku sticanja prihoda u konačnici radi preživljavanja. Ono što piše u ovom obrazloženju to su tri podatka koja ću ja ovdje spomenuti. Piše u svijetu 800 milijuna zadrugara, 100 milijuna zaposlenih, polovina stanovništva prihod od zadruga. Drugo što piše da je u Europi slično stanje. Ali onda piše i u Hrvatskoj mi imamo bogatu tradiciju. Naravno da ne može se pohvaliti ovim parametrima i odnosima koji su u Europi i u svijetu. Tradicija nije dovoljna. E sad, ono što je važno ovdje neki principi na kojima se zadrugarstvo zasniva to je samopomoć, samoodgovornost, solidarnost, prilagodljivost, afirmacija lokalnih resursa. Sve je to u trenutku u kojem mi živimo i na velikom dijelu prostora Republike Hrvatske tako da preferira zadruge kao oblik kao oblik privređivanja. Reći ću samo u naznakama nekoliko stavova u ime kluba SDSS-a i to baš onako u naznakama. Prvo, dosadašnje iskustvo i ova tradicija u Republici Hrvatskoj pokazuje da je zadrugarstvo odličan model za aktiviranje resursa koji nam stoje na raspolaganju. To posebno vrijedi u sadašnjim okolnostima radi oporavka i razvoja. To vrijedi posebno radi suočavanja ili rješavanja problema nezaposlenosti. To vrijedi i zbog toga što više ne možete živjeti od jednog jedinog prihoda s jednog jedinog mjesta nego se mora živjeti od zbroja puno malih prihoda. To vrijedi zbog toga što imamo prostor s puno zapuštenih poljoprivrednih površina i to posebno vrijedi na područjima i na područjima povratka i zbog toga je o zadrugarstvu ili o zadrugarstvo zbog toga mora biti vrlo ozbiljna priča. Druga stvar koju ovdje želim reći to je ovo pitanje odnosa prema zadrugama, pa i ovoj tradiciji koju sam na početku istakao. U najvećem, neću reći na cijelom području Hrvatske, ali u najvećem broju sredina odnos prema zadrugama i njihovoj imovini, a to znači i prema zadrugarima je odnos devastacije i imali ste pretvorbu u kojoj je napravljen iskorak u rikverc. Treća stvar koja mi se tu čini važna da su mnoga lokalna, mnogi iskoristivi u ovom trenutku samo kod zadrugu. E sad tu dodajem još jednu stvar. Interes u lokalnim sredinama, mislim na jedinice lokalne samouprave, nije uvezan sa ovim pojedinačnim interesom i zadruga i zadrugarstva u mjeri da to bude, kako se to kaže, naša zajednička stvar. Čini mi se da su zadrugari prosto ostali Tu dodajem i četvrtu stvar koja mi se čini da ima izvjestan činovnički odnos. U ministarstvu imate linije novca predviđena za to, imate natječaje kojima se to objavljuje i imate ljude stručne koji će o tome razgovarati i obrađivati prispjelu dokumentaciju, ali sve je čini mi se u najvećoj mjeri ostavljeno tom pojedincu napravi projekt, javi se, za to odgovaraš pa ćeš onda tu nešto napraviti. To nije dovoljno. To mora biti zajednička stvar. Ja ukazujem na to da to čini mi se nije zajednička stvar. I konačno, četvrto što želim tu reći na kraju, to je zadrugarstvo. U obliku kako ga vidimo, a čini mi se da smo i o tome ovdje govorili, on mora biti razvojna strategija, a ne samo razvojna šansa. Mislim da je dinamika o kojoj i sadržaj kako o zadrugarstvu razgovaramo do sada, da je zapravo izražen kroz ovo, on je razvojna šansa. To nije dovoljno. To mora biti razvojna politika.

zahvalila svima na zaista konstruktivnoj i dobroj raspravi. Posebno bih se zahvalila gospođi Zgrebec koja je itekako dotaknula ono što nas čeka u sljedećem periodu, dakle usvajanjem ovog zakona koji stupa na snagu tek punopravnim članstvom Republike Hrvatske u Europsku uniju moramo do tog perioda dakle itekako raditi na razvoju zadrugarstva, donijeti novi Zakon o zadrugama, raditi edukaciju zadrugara, isto tako promovirati upravo ovu uredbu, znači da svi naši zadrugari znaju šta ih čeka i da se mogu pripremiti za, u onom trenutku kad Republika Hrvatska uđe u Europsku uniju da se mogu prilagoditi i krenuti upravo u udruživanje u poticati razvoj zadrugarstva sa financijskom potporom i upravo za razvoj konkurentnih zadruga, dakle onim koji stvaraju novu dodanu vrijednost i isto tako, kao što sam već i ranije naglasila, donijeti novi Zakon o zadrugama. Evo još jedanput svima se zahvaljujem na podršci za donošenje ovog Zakona. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti.